Forseti vill, í ljósi þess að í embætti umboðsmanns Alþingis er kosið á Alþingi og að það er hlutverk forsætisnefndar að gera tillögu þar um,

Bréf umboðsmanns var kynnt forsætisnefnd Alþingis og hefur verið fallist á beiðni hans um lausn frá og með 1. maí nk. Forseti vill nota þetta tækifæri til að þakka Tryggva Gunnarssyni fyrir störf hans í embætti umboðsmanns Alþingis en hann hefur gegnt því síðastliðna rúma tvo áratugi. Það er lögum samkvæmt hlutverk forsætisnefndar Alþingis að gera tillögu til Alþingis um einstakling í embætti umboðsmanns. Forsætisnefnd hefur hafið vinnu við það ferli og hefur í því skyni skipað þriggja manna undirnefnd úr sínum hópi sem mun annast undirbúning tillögugerðar til forsætisnefndar um tilnefningu einstaklings við kosningu í embætti umboðsmanns Alþingis. Undirnefnd forsætisnefndar mun jafnframt á næstu dögum skipa nefnd þriggja sérfræðinga sem verða undirnefndinni og forsætisnefnd til ráðgjafar. Síðar í dag verður jafnframt birt tilkynning á vef Alþingis um fyrirhugaða kosningu í embætti umboðsmanns. Þar mun koma fram að þeir sem áhuga hafa á því að verða tilnefndir við kosningu í embættið geti sent erindi um það efni til Alþingis fyrir tilgreindan tíma. Enn fremur að þeir sem þess óska geti sent forsætisnefnd ábendingar um einstakling eða einstaklinga sem þeir telja vel til þess fallna að gegna embættinu.

Herra forseti. Það þarf auðvitað ekki að fjölyrða um að það eru gríðarlega miklir hagsmunir í því að útgerð fái sem hæst verð fyrir þann afla sem hún veiðir úr sameiginlegum og takmörkuðum auðlindum okkar. Og ekki bara fyrir þær sjómenn hærri laun, hafnir landsins meiri tekjur, sveitarfélög hærra útsvar og ríkissjóður hærri tekjuskatt og hærri veiðigjöld. Þetta gerir okkur kleift að reka hér gott samfélag og ekki veitir nú af á þessum erfiðu tímum. Í mars 2019 kom fram í tölum frá Verðlagsstofu skiptaverðs að meðalverð íslenskra skipa sem seldu kolmunna til bræðslu var 25 kr. en 36 kr. hjá norskum skipum. Það sem er ekki síður áhugavert við þetta dæmi er að veiðarnar áttu sér stað á sama tíma, úr sömu torfu og var aflað á land í sömu verksmiðju, á sama degi.

hvað skoðun hans leiddi í ljós. Hvernig getur hann útskýrt þennan 45% verðmun og hvaða vinnu hefur hann sett í gang í kjölfarið til að hafa eftirlit með þessum hlutum í framtíðinni? Mun hann t.d. fylgjast með hvort svipuð mynd er að teikna sig upp varðandi loðnuveiðarnar sem blessunarlega eru hafnar aftur? Ég minni hann á, þegar hann svarar þessari spurningu, að gríðarlegir hagsmunir eru í húfi fyrir samfélagið allt.

hennar. Ég held að við séum þokkalega stöðugir menn í sinni og bregður ekki við mörg tíðindi sem eyrum okkar berast. En

loðna, í mörgum tilfellum, hefur verið sláandi. Viðbragð ráðuneytisins í þessum efnum var að setja af stað sameiginlegt norrænt verkefni um verðmyndun í uppsjávarveiðum í Norður-Atlantshafi.

Þau leiða fram sín rök fyrir verðlagningunni og þessum mismun. Ég er ekki í

og enginn annar gjaldmiðill í Evrópu hefur rýrnað í líkingu við krónuna á þessum veirutíma. Það þýðir 45 milljarða í aukaskattlagningu á almenning og fyrirtæki. Þegar kreppan skall á lofaði Seðlabankinn að ríkissjóður hefði aðgang að innlendum lánum á viðráðanlegum kjörum. Það studdi Viðreisn. Hins vegar ákvað ríkisstjórnin að kúvenda og fara í erlenda lántöku upp á 600 milljarða. Kreppuhallinn er því fjármagnaður með erlendum lánum og mikilli gengisáhættu. Aðrar þjóðir forðast það við þessar aðstæður. Til að erlendar lántökur gangi upp þarf hagvöxtur að vera hærri en vextir og gengisáhætta. Þó að vextirnir séu 0 þá er ávöxtunarkrafan 1% eða u.þ.b., samhliða mikilli gengisáhættu og við höfum aldrei upplifað tímabil í íslenskri hagsögu sem hefur verið án gengisáhættu. Ég geng út frá því að þetta hafi verið rætt í þaula í ríkisstjórn. Ég geng jafnframt út frá því að áhættumat hafi verið gert og lagt fyrir ríkisstjórn og það áhættumat verði jafnframt lagt fyrir þingið. Ég geri ráð fyrir því að í því liggi mat á áhættu á erlendum lánum fyrir skattgreiðendur, fyrir heimilin og velferðarkerfið og að þar liggi einnig fyrir áhættan fyrir útflutningsatvinnugreinar okkar ef síðan á að nota gjaldeyrisvaraforðann til að halda genginu uppi. Eftir hrun var sagt að það hefði verið eitraður kokteill að fólk sem fyrirtæki hafi tekið erlend lán en verið með tekjur í íslenskum krónum. Það leiddi m.a. til þess að Alþingi bannaði slíkt. En nú ákveður ríkissjóður að gera nákvæmlega þetta, að taka erlend lán en lætur skattgreiðendur sitja uppi með áhættuna.

Ríkið skuldar í erlendum gjaldmiðlum en ríkið á líka stóra sjóði af erlendum gjaldmiðlum í Seðlabankanum. Hluti gjaldeyrisforða landsins eru eignir ríkisins í erlendum gjaldmiðlum í Seðlabankanum. Þegar hv. þingmaður segir að skuldir okkar hafi vaxið vegna gengisbreytinga þá sleppir hún því að nefna að eignir okkar í Seðlabankanum í erlendum gjaldeyri hafa hækkað og annar gjaldeyrisforði Seðlabankans sömuleiðis. Þess vegna er það rangt sem hv. þingmaður segir að það hafi lagst einhverjar 45 milljarða viðbótarbyrðar á íslenska skattgreiðendur. Það er bara alrangt. Í besta falli væri hægt að kreista fram einhverja niðurstöðu um svona einn tíunda þeirrar fjárhæðar. Einn tíundi, sem er þá mismunurinn á breytingum eignastöðunnar og skuldastöðunnar, væri það sem við ættum að vera að ræða hér. Það er engin fjárhæð til að hafa áhyggjur af. Ég Ég er þeirrar skoðunar að við höfum náð gríðarlega góðum árangri, og markaðurinn hefur verið sömu skoðunar, við að sýna fram á það hvernig við ætlum að fjármagna hallann. Það birtist í góðum viðtökum við útgáfum íslenska ríkisins, bæði á erlendum mörkuðum og hér heima fyrir, og kjörin sem okkur hafa boðist núna síðast í erlendri lántöku eru þau bestu sem íslenska ríkið hefur nokkru sinni fengið. Þetta er mikill

Þá voru tekjur minni en útgjöld ríkisins, bara þannig að það sé sagt og því sé haldið til haga. Eftir stendur að erlendir lánveitendur hafa traust á ríkissjóði. Það þýðir ekki traust þeirra á gjaldmiðlinum,

áhættan metin fyrir heimilin, áhættan metin fyrir fyrirtækin og velferðarkerfið okkar. (Forseti hringir.) Það skil ég ekki. Ég trúi ekki öðru í ljósi reynslunnar, sem við verðum að fara að læra af og horfast í augu við,

Við höfum hins vegar þörf fyrir að gefa út í erlendu til að endurfjármagna eldri erlend lán. Á bak við þau erlendu eldri lán er sjóður í Seðlabankanum. Það eru evrur í Seðlabankanum á móti evruskuld. Þetta er einhver misskilningur. Ég held hins vegar að það sé mjög mikilvægt að taka umræðu um þá áhættu sem getur myndast þegar menn fjármagna innlendan halla með erlendri lántöku. Það er alveg rétt að við erum með stefnubreytingu hvað það varðar, bara ekki í því umfangi sem hv. þingmaður er að nefna.

plús króna á móti krónu skerðingu á allar tekjur eftir það. Er þetta kerfi til að vera stoltur af? Virðulegi forseti. Ég tel að það sé full ástæða fyrir okkur til að vera mjög stolt af því gríðarlega öfluga félagslega öryggisneti sem almannatryggingar á Íslandi eru þar sem við setjum í dag út meira en 10% af öllum útgjöldum ríkissjóðs til að standa með fólki sem ekki hefur nægilega mikið á milli handanna. Það er gríðarlega merkilegt kerfi sem hefur verið að þróast í rétta átt. Aukningin sem hv. þingmaður nefnir

Þannig að já, ég held að við eigum að vera stolt af því. Getum við gert betur? Já, við getum svo sannarlega gert betur, en til þess þurfa réttu forsendurnar að vera til staðar. Við þurfum að skapa verðmæti til að geta staðið með öllu þessu fólki. Það er ekkert sjálfgefið

Það eru óskaplega fáir einstaklingar sem eru í þeirri stöðu sem hv. þingmaður notaði til að lýsa kerfinu í heild. Það getur maður mjög auðveldlega séð ef maður vill skoða þetta í breiðara samhengi. Mér verður stundum hugsað til þess þegar við ræðum um þessi mál

Í augnablikinu erum við að reka ríkissjóð með yfir 300 milljarða halla. Hv. þingmaður talar um það sem eitthvert reginhneyksli að við setjum ekki tugi milljarða til viðbótar út í bætur til fólks. En vandamálið er bara eitt, hv. þingmaður, það er bara þetta hér:

upp úr miklum efnahagsþrengingum án þess að gera það og ég tel að við eigum áfram að byggja á sömu aðferðafræði, þ.e. að geyma þessar skatttekjur inni í í lífeyriskerfinu og eiga þær þá sem framtíðartekjur ríkissjóðs. Það er auðvitað gríðarlega mikill styrkur af því. Þetta eru peningar sem verða ekki notaðir tvisvar. Ef við tökum þá til okkar núna til að leysa svona vanda væri það einskiptisaðgerð og við værum að gera það á kostnað framtíðartekna ríkissjóðs.

Í stuttu máli er svarið ekki neitt. Hér er sagt, og vitnað í lög um þingsköp, að þingmenn geti spurt um opinber málefni. Svo segir hér,

ætla ég að spyrja hæstv. ráðherra hvort hann hyggist greiða fyrir því að sá sem hér stendur fái svar við þessari mjög brýnu og réttlátu spurningu.

Það er niðurstaðan í mínu ráðuneyti að við séum ekki í aðstöðu til að krefjast þess að þessar upplýsingar séu látnar okkur í té. En reglur um þessi efni eru m.a. settar hér á Alþingi, reglur um fjármálastarfsemina almennt. Grundvöllur að að eignarhaldi ríkisins á Landsbankanum er lagður hér á þinginu. Ég ætla ekki að fara út í langar bollaleggingar um hina einu réttu lagalegu niðurstöðu í þessu álitamáli. ætla bara að segja það að ég vil ekki gerast talsmaður þess að við höldum til baka upplýsingum sem þingið metur mikilvægar og þingið hefur auðvitað mikil tækifæri til að hafa áhrif á aðgengi að upplýsingum af þessum toga, svo lengi sem það myndast ekki miklar mótsagnir í einstökum lögum þannig að markmiðin stangist á. stangist á. Ég verð að svara því neitandi að ég muni halda áfram að láta á það reyna hvort við getum krafist þess að fá upplýsingarnar til okkar í þeim tilgangi að koma þeim til þingsins. Ég get ekki nema bara staðið með svarinu sem liggur fyrir þinginu. Sé það hins vegar rétt hjá hv. þingmanni að það sé röng lagaleg niðurstaða að upplýsingarnar séu ekki aðgengilegar þá verðum við að taka málið aftur upp.

hafandi í huga þennan samning sem er hér í þessu púlti, um rekstur Landsbanka Íslands, sem er í þjóðareigu, að þessar upplýsingar verði reiddar af hendi. Ég treysti bara á það að fjármálaráðherra muni verða stuðningsmaður minn í því

forseti. Í ljósi þeirrar stöðu sem komin er upp hér á landi í ferðamannaiðnaðinum og kvikmyndaiðnaðinum vegna Covid-19 og gríðarlega hertra aðgerða á landamærunum hafa komið fram hugmyndir um hvernig hægt sé að bjarga því sem bjargað verður hvað þessar iðngreinar varðar. Við höfum séð fjölda hópuppsagna hérlendis vegna heimsfaraldursins og atvinnuleysi eykst gríðarlega. Mjög brýnt er að fjölga atvinnutækifærum strax. Það eru gríðarleg tækifæri í stöðunni sem upp er komin, sér í lagi hvað varðar komu erlendra kvikmynda- og sjónvarpsframleiðenda. Ísland stendur nú frammi fyrir tækifærum sem aldrei fyrr til að laða að erlenda framleiðendur og erlend stórverkefni, þökk sé árangri þjóðarinnar í sóttvörnum. Hæstv. sveitarstjórnar- og samgönguráðherra sagði í lok síðasta árs að tækifæri fælust í því að styðja enn frekar við kvikmyndagerð í landinu og hækka endurgreiðslur af framleiðslukostnaði í 35% úr 25%. Nýlega lagði hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra fram nýja langtímakvikmyndastefnu fyrir Ísland. Í henni er miðað að því að gera kvikmyndaframleiðslu að fjórðu stoð íslensks efnahagslífs. Ljóst er að ferðaiðnaðurinn verður áfram í lamasessi vegna Covid-19 og atvinnuleysi heldur áfram að aukast með tilheyrandi kostnaði fyrir ríkissjóð. Erlend kvikmyndaverkefni gætu fært ríkissjóði stórfé og skapað fjöldamörg störf á stuttum tíma. Telur hæstv. ráðherra ekki mikilvægt að ráðuneyti hennar taki þátt í að styðja við að skapa störf sem þessi sem myndu hafa uppbyggileg áhrif á ferðaþjónustuna

Ég ætla að byrja á að segja að ég er sammála hv. þingmanni um að það eru gríðarleg tækifæri í kvikmyndageiranum hér á landi, umsvifum í erlendum verkefnum og meiri gæðum í innlendum verkefnum sömuleiðis. En það er nú samt þannig að kvikmyndaiðnaðurinn er á góðum stað. Þar er mjög björt framtíð og vöxtur hefur verið mikill. Bara í fyrra voru metumsvif. Ef við horfum á endurgreiðslukerfið þá eru vaxandi fjármunir að fara úr því kerfi sem þýðir að umsvifin eru meiri vegna þess að það er hlutfall af þeim umsvifum sem hér verða.

Ég fór sjálf í vinnuferð rétt fyrir Covid, í febrúar í fyrra, og heimsótti alls konar fólk sem kemur með ólíkum hætti að þessum verkefnum og það voru í raun allir sammála um að kerfið okkar væri samkeppnishæft. Það er skilvirkt, það er einfalt. Við erum í raun með allan framleiðslukostnað þar undir og það er það sem skiptir máli. Ríkið sinnir síðan sínum með því að endurgreiða hratt og vel, sem er ekki staðan alls staðar annars staðar. Það sem við þurfum hér er til að mynda nýtt stúdíó. Ég er ekki að leggja til að ríkið fari í slíka fjárfestingu. En ég vil að kvikmyndaiðnaðurinn

Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra svörin þó að þau séu aðeins að hluta til rétt. Það er rangt að Ísland sé samkeppnishæft í þessum bransa. Það er rangt og það kemur í ljós þegar við erum að missa stór erlend verkefni, jafnvel verkefni þar sem sögusviðið er Ísland. Við erum að missa þau út bara í þessum töluðu orðum þannig að það er ekki rétt að Ísland sé samkeppnishæft. Við erum að missa verkefni til Bretlands, Írlands og fleiri landa sem átta sig á þeim tækifærum sem upp eru komin núna einmitt vegna Covid. Þjóðir sem reiða sig mikið á ferðaþjónustuna eru að fara nákvæmlega þessa leið og eru að taka af okkur stóru verkefnin og stóru tækifærin. Endurgreiðslukerfið er gott, eins og hæstv. ráðherra segir, og hefur reynst mjög vel. En tímabundin hækkun endurgreiðslunnar upp í 35% myndi stórauka samkeppnisforskot Íslands og auka líkurnar á því að við getum halað inn þessi verkefni. Eins og staðan er núna erum við að missa þessi tækifæri. Ég vil spyrja: (Forseti hringir.) Áformar ráðherra að beita sér fyrir því í ríkisstjórnarsamstarfinu að

Herra forseti. Með fullri virðingu sýna umsvifin okkur að kerfið okkar er samkeppnishæft.

ríkuleg ívilnanakerfi að vera viss um að við áttum okkur á því hvar mörkin liggja. Þess vegna segi ég: Það segir í kvikmyndastefnu að skoða eigi kerfið með tilliti til samkeppnishæfni. Það er akkúrat það sem við erum að gera þannig að við erum klárlega fylgja stefnunni hvað það varðar. Það var gríðarlegur vöxtur í þessu í fyrra.

Þau hafa skipt um skoðun og virðast láta Sjálfstæðisflokkinn ráða för líkt og um önnur málefni fjármálakerfisins. Samfylkingin leggur fram breytingartillögu um aðskilnað, enda er aðeins með aðskilnaði komið í veg fyrir að almenningur taki áhættu af glæfralegum fjárfestingum fjármálafyrirtækja. 15% af eiginfjárgrunni sem þak á stöðutöku, eins og frumvarpið gerir ráð fyrir, breytir hins vegar engu.

nefnd á vegum fjármálaráðherra sem skilaði af sér 2018 og síðan er það hvítbókin sem kom út og við ræddum hér ítarlega. Þess utan höfum við gert róttækar breytingar á áhættuvörnum íslenska fjármálakerfisins.

leiða til þess, líkt og sumar breytingartillögur sem hér liggja fyrir, að kostnaður almennings, heimila og fyrirtækja af fjármálakerfinu muni aukast.

hefur verið rætt um að draga línu á milli, aðskilja fjárfestingarbankastarfsemi og viðskiptabankastarfsemi. Aukin áhætta kallar á aukið eigið fé. Sú krafa, ásamt fjölmörgum öðrum breytingum á regluverkinu, hefur dregið úr áhættu og aukið öryggi og fjármálastöðugleika. Þegar aðskilnaður er skoðaður þarf að vega rekstrarleg hagkvæmnisrök, skilja á milli án þess að raska núverandi starfsemi fjármálastofnana og hlutverki á markaði.

Hér munum við sjá hvaða flokkar styðja það að aðskilja starfsemi fjárfestingarbanka og viðskiptabanka. Áhættan á að liggja þar sem hún er tekin.

allt annað heldur en starfsemi fjárfestingarbanka þar sem áhætta er tekin og mikill gróði getur skapast en líka mikið tap. Það tap á að falla þar sem það er ákveðið.

mál sem komst kannski mjög rækilega á dagskrá þegar stóru bankarnir okkar fóru í þrot fyrir rúmum áratug. Enn erum við að ræða viðbrögð við þeirri alvarlegu stöðu sem þá kom upp en í millitíðinni höfum við gert grundvallarbreytingar. Við höfum nú þegar komið sparifjáreigendum, þeim sem leggja peninga inn í bankana til að geyma þá þar, í skjól. Reyndar hefur allt of lítið verið rætt um það og of lítið úr því gert hvernig Ísland ruddi brautina fyrir alla Evrópu í því máli með því að veita innstæðum forgang að eignum gömlu bankanna. Svo lögfestum við þá reglu og síðan kom öll Evrópa í kjölfarið. Með forgangi innstæðna í vandræðum og öðrum skrefum sem stigin hafa verið til að fyrirbyggja áhættu

Herra forseti. Mál þetta er í grunninn gott.

um að velja 10%. Jafnframt leggjum við fram tillögu um bráðabirgðaákvæði um að hlutfallið verði síðan tekið til endurskoðunar eftir fjögur ár. Það held ég að sé skynsamlegast í stöðunni. Það er varkárt

meðal þjóða í Evrópu í bankaviðskiptum og þá held ég að við höfum alveg ágætismöguleika til þess. Það er ekkert óeðlilegt við það að fjárfestingarstarfsemi leitist eftir áhættusömum kaupum og kostum til þess að gera fólki og fyrirtækjum mögulegt að hagnast. En er ekki eðlilegt að þeir bankar beri þá bara sjálfir ábyrgð og þeir sem leggja fé inn í það í stað þess að láta almenning með venjulegum innlánum eða sparnaði, og ríkissjóð þá jafnvel, bera kostnaðinn Við höfum þennan skýra möguleika að skilja enn frekar á milli viðskiptabankastarfsemi og fjárfestingarbankastarfsemi og ég held við ættum að gera það.

Á íslenskum bankamarkaði ríkir fákeppni. Með aðskilnaði fæst eftirsóknarverð samkeppni og einfaldara regluverk fyrir fjárfestingarbankastarfsemi.

en ekki hjá almenningi. Ríkið mun hins vegar alltaf hlaupa undir bagga með bankastarfsemi sem er fjármögnuð með innlánum líkt og á við um alla þrjá kerfislega mikilvægu bankana. Þess vegna er tillaga um aðskilnað svo mikilvæg.

að hagkvæmni íslenska fjármálakerfisins verður miklum mun minni en hún er í dag. Og hvað þýðir það, hæstv. forseti? Það þýðir aukinn kostnað fyrir íslensk heimili. Við getum líkt því við aukaskatt á íslensk heimili og það mun líka þýða aukinn kostnað fyrir íslensk fyrirtæki, ekki síst lítil og meðalstór fyrirtæki, þar sem íslensku stórfyrirtækin, sem eru kannski lítil á alþjóðlegan mælikvarða, eiga þann kost að sækja sér lánsfjármagn, þjónustu og fyrirgreiðslu til erlendra banka. Það er rangt að setja þær kvaðir sem gerðar eru hjá Samfylkingunni í góðri trú, örugglega, en afleiðingin verður sú að íslensk heimili og íslensk fyrirtæki sitja sár eftir.

Nú gefst þingmönnum flokksins tækifæri til að fylgja þeirri stefnu flokks síns og greiða atkvæði með tillögu okkar í Samfylkingunni og samþykkja ekki þennan sýndargjörning Sjálfstæðisflokksins. Það er ljóst að þetta frumvarp, sem felur í sér takmörkun á beinni og óbeinni stöðutöku þannig að samanlögð eiginfjárþörf banka vegna stöðutökunnar verði ekki umfram 15% af eiginfjárgrunni, skiptir engu máli.

Herra forseti. Það er ekki rétt sem haldið hefur verið fram að aðskilnaði fjárfestingarbankastarfsemi og viðskiptabankastarfsemi muni fylgja aukinn kostnaður fyrir viðskiptavinina heldur þvert á móti.

En ef glæfralegar fjárfestingar eigenda viðskiptabanka færu illa þá myndi kostnaðurinn lenda á okkur, eins og dæmin sanna eins og dæmin sanna með stórkostlegu efnahagshruni og vandræðum í kjölfar bankahruns. Það verður að aðskilja þessa starfsemi ef við viljum í raun verja almenning gegn falli og glæfralegri áhættutöku.

í 10% í stað þeirra 15% sem meiri hlutinn leggur til. Það er innan marka þeirra tillagna sem sérfræðingahópurinn lagði til. Þetta er varfærnara skref og við teljum mjög skynsamlegt að stíga varlega til jarðar.

þannig að